Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, še enkrat vas lepo pozdravljam na to petkovo popoldne, ki ga bomo očitno preživeli skupaj! Začenjam 18. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala, tako kot prejšnjo, na podlagi drugega odstavka 58. člena, drugega odstavka 60. člena Poslovnika Obveščena sem, da se današnje seje, torej te seje, ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: mag. Meira Hot, Janja Sluga, Tamara Vonta, Tereza Novak, Martin Marzidovšek, Bojan Čebela, Teodor Uranič, dr. Tatjana Greif, Aleksander Reberšek, Janez Cigler Kralj, Jernej Vrtovec, mag. Matej Tonin, Franc Rosec, Alenka Helbl, Anja Bah Žibert, Bojan Podkrajšek, dr. Anže Logar, Žan Mahnič, Jože Tanko, ki je odsoten od 15.30 dalje, Jelka Godec, Eva Irgl, Danijel Krivec od 16. ure, Zoran Mojškerc od 17. ure in Vera Granfol. Na sejo sem vabila predstavnike Vlade. Dovolite, da vas na tem mestu obvestim, da glasovalno mesto poslanke dr. Vide Čadonič Špelič zaradi okvare, ki je do začetka te seje žal ni bilo mogoče odpraviti, ne deluje, zato jo lepo prosim, da se prisede na eno prostih glasovalnih mest v okviru njene poslanske skupine. Najlepša hvala za razumevanje, dr. Čadonič Špelič. Prehajamo na določitev dnevnega reda 18. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek, 20. septembra, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za umik in za širitev nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Glasujemo.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade gospodu Danu Juvanu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. DAN JUVAN (državni Danes sprejemamo drugi paket pomoči prebivalstvu v času draginje. Zakon, o katerem boste odločali danes, je šele en kamenček v mozaiku, s katerim vlada zamejuje povišanje in vpliv poviševanja cen življenjskih potrebščin ter s tem preprečuje zdrse v revščino oziroma poglabljanje obstoječih stisk najbolj ranljivega dela prebivalstva. Današnji predlog predvideva podvojitev otroških dodatkov v mesecih november, december in januar ter sledi podobnim principom, kot je to veljalo za predhodni paket, s katerim smo najbolj revnim zagotovili enkraten energetski dodatek. Zakon draginjski dodatek podeljuje gospodinjstvom oziroma družinam. Zakon upošteva, da draginja ne prizadene vseh enako, ampak da se družine z nižjimi dohodki bistveno težje soočajo s podražitvami kot tiste z višjimi prihodki. Tokrat zakon v bistveno večji meri zajema starše, tudi in predvsem zaposlene starše, ter jim s podvojitvijo otroškega dodatka v teh treh zimskih mesecih zagotavlja pomembno pomoč. Pomoč se bo v teh mesecih izplačevala avtomatično, in sicer obstoječim prejemnikom otroškega dodatka, gre za več kot 353 tisoč otrok. Njihovi starši bodo za vsakega otroka prejeli dodaten otroški dodatek v višini otroškega dodatka, ki ga sicer prejmejo za prvega otroka. Za otroke v prvem dohodninskem razredu to pomeni dobrih 120 evrov za vsakega otroka. Do otroških dodatkov so upravičene družine s sorazmeroma visokimi dohodki, kar pomeni, da manjši znesek otroškega dodatka prejmejo tudi družine, v katerih dohodek na družinskega člana znaša dobrih tisoč 100 evrov neto. Temu primerno bo za te družine manjši tudi dodatek po tem zakonu. zakonu. Da bo jasno, otroci družin v prvem dohodkovnem razredu prejmejo vsak dodatnih 123 evrov, v drugem vsak dodatnih 105, v tretjem 80, v četrtem 63, v petem 52, v šestem 33, v sedmem 24 in v osmem, najvišjem, 21. Ker tudi rejniške družine prejemajo pomoč v višini otroškega dodatka, smo v ta paket smiselno, vključili tudi rejniške družine oziroma, bolj pravilno, otroke iz rejniških družin, ki bodo v teh mesecih prav tako prejeli podvojen otroški dodatek. Kot že večkrat izpostavljeno, vlada se je razdeljevanja pomoči prebivalstvu lotila postopno in premišljeno, tako daje v največji možni meri ciljana in učinkovita. Ta ukrep pa ni niti prvi niti zadnji v vrsti. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici odbora Sandri Gazinkovski. Izvolite. Hvala. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 7. nujni seji obravnaval Predlog zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada s predlogom za obravnavo in sprejetje po nujnem postopku, ki ga je Kolegij predsednice potrdil. Predstavnik predlagatelja je uvodoma podal kratko obrazložitev predloga zakona in izpostavil, da se zaradi dviga cen vseh življenjskih potrebščin predlaga enkratni draginjski dodatek za vse prejemnike otroškega dodatka, ki se bo izplačal v mesecu novembru in decembru 2022 in v mesecu januarju 2023. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je posebej izpostavila pripombo iz mnenja, ki se nanaša na načelo enakosti pred zakonom in od zakonodajalca terja, da bistveno enake položaje ureja enako, razen če za različno obravnavo enakih položajev obstajajo razumni in stvarni razlogi. Pri tem je bistvenega pomena obrazložitev in utemeljitev predlaganih rešitev oziroma na kakšen način se je določil krog upravičencev. V zvezi z vloženimi amandmaji poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica je pojasnila, da večinoma sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki ga je na seji odbora predstavil njihov predstavnik. Komisija podpira predlagane rešitve in k vsebini predloga zakona nima pripomb. Posebej pa je kot pozitivni element izpostavljen avtomatizem pri izplačilu draginjskega dodatka. V razpravi so članice in člani odbora pozdravili vse ukrepe, ki so dobri za prebivalce, še posebej pa obravnavani ukrep za pomoč otrokom. Nekateri so opozarjali, da ukrep ni dovolj dorečen in da je občutno prenizek, zato so predlagali amandma, s katerim so želeli omogočiti draginjski dodatek v dvakratnem znesku otroškega dodatka. Izpostavili so tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je opozorila, da se je zaradi vsesplošne rasti cen poslabšal položaj vseh družin, ne samo najrevnejših. Upravičenci do draginjskega dodatka se prekrivajo z upravičenci do energetskega dodatka, deloma pa se prekriva tudi namen izplačila obeh dodatkov. Opozorili so, da nekatere družine najbrž ne bodo deležne pomoči iz naslova novega ukrepa, pri čemer pa je posebej prikrajšan delovnoaktivni srednji sloj, zaposleni revni in prejemniki povprečne plače. Poudarili so, da je treba ločiti družinsko politiko od socialne politike in da noben otrok ne bi smel biti izpuščen iz novega ukrepa. Zagovorniki novega ukrepa so poudarjali, da bo nov ukrep skupaj z drugimi ublažil vpliv draginje tudi na otroke. Ob tem je bilo izpostavljeno, da se z amandmajem koalicijskih poslanskih skupin širi krog upravičencev in bodo do draginjskega dodatka upravičeni tudi rejniki. Pojasnili so še, da okoli 40 tisoč otrok živi pod pragom revščine. Ukrep, ki ga obravnavamo, pa zajema 330 tisoč prejemnikov otroškega dodatka in 625 rejencev. Kot pozitivno so izpostavili še avtomatizem pri izplačilu draginjskega dodatka, saj bo ta dodeljen po uradni dolžnosti. Opozorili so še, da že sedaj najrevnejša gospodinjstva prejemajo višje otroške dodatke. Najnižje delavske plače pa bi se morale zvišati in s podobno logiko bi morali pristopiti k izplačevanju dodatkov. Predstavnik predlagatelja je še pojasnil, da draginja ne prizadene vseh enako. Prav tako je poudaril, da se s socialnimi transferji ne bi smeli spodbujati politike nizkih plač. Odbor je sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin in glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Pripravljen je tudi dopolnjeni predlog zakona. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, mag. Karmen Furman. Izvolite. MAG. Hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Z današnjim predlogom zakona se po mnenju Vlade zasleduje cilj omiliti posledice, ki so nastale zaradi splošne rasti cen in poslabšanja položaja družin z otroki. Glede na velik socialni pritisk, ki ga prehranska draginja v zadnjih mesecih predstavlja tudi za marsikatero družino z otroki, je zagotovo slednje nujno potrebno. A v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke moramo, žal, tudi tokrat znova opozoriti na zaskrbljujoče dejstvo, da vladni predlog diskriminira in v slabši položaj postavlja otroke družin, v katerih sta oba starša polno zaposlena, v primerjavi z otroki staršev, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. Razkorak v višini predvidenega izplačila dodatka je med otroki različnih družin, glede na dohodkovno lestvico, ki jo je vlada določila kot temelj za izplačilo, resnično velik. Tako bo otrok staršev, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in zapadejo v prvi dohodkovni razred, prejel draginjski dodatek v višini 122,79 evra, otrok staršev z minimalno plačo 51,6 otrok, katerega starša prejemata povprečno plačo, pa le še 24,53 evrov dodatka, kar pa ne zadošča niti za nakup košarice osnovnih živil pri najcenejših ponudnikih, ki jih je nedavno razkrila vladna raziskava. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo zato pripravili in vložili amandma, s katerim dvigujemo znesek draginjskega dodatka za vse otroke. Glede na zavajajoče razprave posameznih poslancev koalicije na včerajšnji seji odbora moram tukaj ponovno poudariti, da naš amandma zvišuje dodatek prav vsem otrokom, tako tistim, katerih družina se uvršča v prvi dohodkovni razred, še posebej pa s tem amandmajem zasledujemo cilj, da se ta dodatek dvigne otrokom zaposlenih staršev, in sicer vsaj na raven pokritja nakupa košarice osnovnih živil. V Slovenski demokratski stranki smo in bomo vselej zagovarjali stališče, da noben otrok nikoli ne sme biti spregledan. Kot posebno ranljivo skupino moramo na naše otroke prav v današnjih časih draginje še posebej paziti. Vsi otroci, tudi otroci zaposlenih, si zaslužijo socialno varnost. Če boste znali v koaliciji prisluhniti in podpreti naš amandma, bodo vsi otroci prejemniki otroškega dodatka prejeli tudi višji draginjski dodatek. Zato, spoštovana koalicija, veliko je ranljivih skupin, ki ste jih s prvim zakonom za odpravo posledic draginje kljub našim opozorilom in vloženim amandmajem spregledali. Energetskega dodatka zato niso prejeli upokojenci, ki z zajamčeno pokojnino za polno delovno dobo danes živijo pod pragom revščine. Prav tako do njega niso bili upravičeni zaposleni, invalidi, brezposelni, kmetje in študentje. Vsi vemo, da se energetska in prehranska draginja danes kaže v hudi obliki. Dražijo se hrana, položnice in slednje se seveda še kako pozna tudi v vse višjih izdatkih družin z otroki. Prav bi bilo, da pred posledicami te draginje čim bolj zavarujemo naše otroke. Zato ne glede na zavrnjeni amandma na matičnem Odboru danes ponovno na seji Državnega zbora pozivamo koalicijo, da razmisli in naš amandma tudi podpre. Šele s tem se bodo udejanjile besede ministra, da s tem dodatkom zajemate tiste, ki v prejšnjem dodatku niso bili zajeti, to pa so predvsem redno zaposleni, ki preživljajo otroke. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija − krščanski demokrati in zanjo gospa Iva Dimic. Izvolite! IVA DIMIC (PS NSi): Hvala za besedo. Spoštovana predsednica Državnega zbora, državni sekretar, kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji zagovarjamo ločitev družinske in socialne politike. Država mora vsakega otroka ceniti enako. V okviru družinske politike moramo za vse ustvarjati enake izhodiščne možnosti, z ukrepi socialne politike pa skrbeti za socialno šibke, ranljive. V Novi Sloveniji zagovarjamo, da mora država zagotavljati razmere, v katerih bodo starši lahko združevali poklicno in družinsko življenje. Današnji predlog zakona družinam z otroki, teh je 330 tisoč v Sloveniji, ki so upravičeni do otroškega dodatka, prinaša možnost ukrepa za omilitev posledic draginje za upravičence. Draginjski dodatek se bo po uradni dolžnosti, torej brez vlaganja vlog, izplačeval v novembru, decembru 2022 ter januarju 2023. V osnovi lahko pozdravimo napovedani ukrep vlade, da družinam, ki prejemajo otroške dodatke, trikrat nameni draginjski dodatek. Ker pa se otroški dodatek izplačuje glede na dohodkovne razrede in samo družinam, ki ne presegajo mesečnega dohodka 1104,33 evra na osebo, gre deloma za enake prejemnike kot v primeru energetskega dodatka. Tako bodo nekatere družine prejele dvojno, izdatno podporo, medtem ko bodo nekatere izpadle iz vseh ukrepov, zlasti družine srednjega sloja, družine, kjer sta oba starša zaposlena in so otroci zaradi tega tudi nekoliko prikrajšani. še enkrat, v Novi Sloveniji zagovarjamo ločitev družinske in socialne politike. Ukrepi družinske politike morajo biti trajnostno usmerjeni in usklajeni na vseh področjih, od davčnega do družinskih prejemkov, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, stanovanjske politike, skrbi za starejše, družine in člane. Pozdravljamo, da se je vlada odločila, da z amandmajem dodeli pomoč tudi rejniškim družinam kot pomoč pri preživljanju otrok. To je smer, ki jo v Novi Sloveniji ves čas zagovarjamo. Seveda pa v Novi Sloveniji tudi opozarjamo, da bo ministrstvo moralo pomagati tudi velikim družinam.Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo gospod Soniboj Knežak. Izvolite. SONIBOJ spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi! Vlada Republike Slovenije je do sedaj sprejela že številne in različne ukrepe za pomoč vsem prebivalcem, ki se soočajo z izjemno rastjo cen goriv in energentov. Za omilitev posledic energetske draginje smo omejili cene goriv, elektrike in zemeljskega plina, znižali smo davek na dodano vrednost za nakup elektrike, zemeljskega plina, lesne kurjave in daljinskega ogrevanja, iščemo tudi rešitve za obvladovanje cen kurilnega olja. Zaradi vseh teh ukrepov bo povprečno slovensko gospodinjstvo prihranilo do 300 ali več evrov na leto. Pri premagovanju energetske draginje bomo s subvencijami pomagali tudi podjetjem, zato da bodo lažje prebrodila energetsko krizo in v čim večji meri ohranila dosedanje število zaposlenih. Zaradi višjih cen energentov se držijo tudi vse ostale življenjske potrebščine, kot so hrana, osnovni izdelki in storitve. Pri tem so najbolj prizadete socialno ogrožene osebe in družine, saj porabijo več kot polovico svojih prihodkov samo za hrano in plačilo mesečnih položnic za stanovanje, elektriko in ogrevanje. Zaradi navedenega smo na začetku meseca v koaliciji pohiteli in najprej sprejeli predlog zakona, ki bo omogočil izplačilo enkratnega energetskega dodatka najranljivejšim osebam in družinam, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka oziroma imajo status invalida. Že takrat smo poudarili, da gre v tem primeru za prvo pomoč pri blaženju energetske revščine v prihajajoči zimi za tiste skupine prebivalstva, ki jim regulacija cen energentov in znižanje DDV ne pomagata pri premagovanju višjih cen energije. Že takrat smo tudi pojasnili, da se zavedamo, da so zaradi dviga cen vseh življenjskih potrebščin prav zagotovo do pomoči upravičeni tudi drugi prebivalci, ki se prav tako le stežka prebijejo skozi mesec. Zato je vlada pripravila nov ukrep, ki bo pomagal ublažiti vpliv draginje tudi za otroke kot najbolj ranljivo skupino naše družbe. Socialni demokrati bomo zato podprli današnji predlog interventnega zakona, ki bo omogočil izplačilo draginjskega dodatka vsem družinam z otroki, ki so upravičeni do otroškega dodatka. Za izplačilo draginjskega dodatka ne bo treba vložiti vloge, saj se bo upravičencem do otroškega dodatka ta dodatek izplačeval avtomatsko, in sicer trikrat − v novembru in decembru letošnjega leta ter v januarju naslednjega leta v višini zneska otroškega dodatka za prvega otroka v posameznem dohodkovnem razredu. Še naprej bomo tudi skrbno spremljali vpliv draginje na druge skupine najranljivejših prebivalcev in če bo potrebno, bomo dali pobudo za sprejetje družinskega dodatka tudi zanje. Hvala. PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Levica. Gospod Milan Jakopovič, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Pred nami je naslednji ukrep v sklopu nujnih ukrepov za obvladovanje in zmanjševanje negativnih posledic visokih cen energentov oziroma energetske in draginjske krize. Ključnega pomena je, da je pomoč v krizi hitra, učinkovita in usmerjena, da jo prejmejo tisti, ki jo v tem trenutku najbolj potrebujejo. V prvem sklopu pomoči gospodinjstvom je šlo za energetski dodatek najranljivejši v naši družbi in je zajemal upravičence do denarne pomoči, varstvenega dodatka in invalide, sedaj pa z draginjskim dodatkom posebej naslavljamo družine z otroki, saj so otroci še posebej ranljivi del naše družbe ob različnih vplivih krize, s katero se soočamo. Predvsem gre za družine, v katerih odrasli prejemajo minimalno plačo ali še nižje plačilo; družine, kjer so starši zaposleni v nestabilnih oblikah zaposlitve; družine, kjer je prisotna bolezen, če naštejem le nekatere. Za lažje obvladovanje razmer bodo za vsakega otroka, ki je že upravičen do obstoječega otroškega dodatka, prejele pomoč v višini dodatnega otroškega dodatka za prvega otroka v posameznem dohodkovnem razredu. Izplačilo bo izvedeno avtomatično, brez dodatne birokracije, kar pomeni, da ne bo treba vlagati nobenih novih vlog, draginjski dodatek pa bo upravičencu izplačan trikrat, in sicer novembra, decembra 2022 in januarja prihodnje leto. Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za delo tako namenjata dodatnih 63 milijonov sredstev za pomoč gospodinjstvom ob krizi. V Poslanski skupini Levica bomo predlog podprli. Najlepša hvala. Stališča ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Sandra Gazinkovski. Izvolite. Hvala. Pred nami je odločanje o še enem izjemno pomembnem predlogu zakona, ki ga je v boju zoper draginjo pripravila vlada dr. Roberta Goloba. Po nizu ukrepov, ki jih je naša vlada že sprejela, želimo s predlogom zakona pomoč zagotoviti tudi družinam, upravičenim do otroškega dodatka in, kar je izjemno pomembno, tudi rejniškim družinam. Spomnimo, da smo konec avgusta, torej manj kot mesec dni nazaj, sprejeli energetski dodatek, s katerim bomo pomagali najranljivejšim skupinam prebivalstva. Z danes obravnavanim zakonom pa sledi še trikratno izplačilo draginjskega dodatka za otroke. Cilj zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka, ki je težak dobrih 63 milijonov evrov, je omiliti posledice, ki so nastale zaradi splošne rasti cen in poslabšanja položaja družin z otroki. Družine, ki so upravičene do otroškega dodatka, bodo tako v novembru in decembru 2022 ter v januarju 2023 prejele draginjski dodatek za vsakega otroka. Upravičene družine bodo draginjski dodatek za otroke prejele v višini otroškega dodatka za prvega otroka glede na dohodkovni razred. Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini. Če ponazorim na konkretnem primeru, družina s tremi otroki, umeščena v prvi dohodkovni razred, bo za vsak mesec prejela draginjski dodatek v višini 368,37 evra, torej trikrat po 122,79 evra. Da bo družina upravičena do izplačila draginjskega dodatka, bo morala imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za mesec oktober, november in december 2022. Ker se otroški dodatek izplačuje za nazaj, to velja tudi za izplačilo draginjskega dodatka, ta pa bo izplačan v novembru in decembru 2022 ter januarja 2023. Če bodo družine do otroškega dodatka upravičene za krajše obdobje, bodo krajše obdobje prejemale tudi draginjski dodatek. Upravičene družine bodo draginjski dodatek prejemale poleg otroškega dodatka. Višina draginjskega dodatka za rejnike pa je določena za vsakega otroka v višini zneska otroškega dodatka, kot je določen za prvi dohodkovni razred za prvega otroka. Upravičenost pa je vezana na sklenjeno rejniško pogodbo. Upravičencem ne bo treba vlagati vlog, saj bo izplačilo avtomatično na način, kot je določeno za izplačilo otroškega dodatka. Zelo pomembno je tudi, da se draginjski dodatek za otroke ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, od dodatka se ne bodo plačali dohodnina in prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, izvzet pa bo tudi iz izvršbe. Naj za konec spomnim, da je vlada dr. Roberta Goloba že v prvih stotih dneh delovanja pokazala konkretne rezultate, zelo uspešno se je spopadla z draginjo in sprejela številne premišljene in ciljno naravnane ukrepe. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka je torej le še en v nizu ukrepov, kamenček v mozaiku, s katerim bomo pomagali našim državljankam in državljanom. V Poslanski skupini Svoboda predlog zakona pozdravljamo in ga bomo tudi soglasno podprli. Vemo, da bo naša vlada kos tako trenutni draginjski krizi kot tudi vsem prihajajočim izzivom, ki nas čakajo. Hvala. Najlepša hvala. Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju. V razpravo dajem 2. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. K besedi se je že prijavil državni sekretar Dan Juvan. Izvolite. DAN JUVAN Mogoče uvodoma nekaj kratkih odzivov na trditve, ki smo jih lahko zdaj slišali. Izpostavil bi, da enakost pred zakonom, kot je bilo rečeno, pomeni obravnavati bistveno enake položaje enako. Ti ljudje niso v bistveno enakem položaju. Po raziskavi strukture porabe v gospodinjstvih, ki jo izvaja SURS, na primer, gospodinjstva v prvih dveh dohodkovnih razredih porabijo skoraj polovico svojih izdatkov za hrano in vzdrževanje stanovanja. Ta delež porabe se potem v višjih dohodkovnih razredih seveda znižuje. Zato bi rad izpostavil, ja, res je, revnim dajemo več in pri tem principu bomo vztrajali tudi naprej, ko se bo ta kriza nadaljevala. Druga stvar. Ne drži, da je pri tem zakonu srednji sloj izločen. Če pogledamo število otrok, ki se nahajajo v različnih dohodkovnih razredih, v zgornjih štirih dohodkovnih razredih nahaja 214 tisoč otrok, v spodnjih manj, 139 tisoč. Poleg tega ni res, da so zaposleni izločeni. Dve tretjini delavcev v Sloveniji se preživlja s plačami, ki so pod povprečno plačo. povprečno plačo. Dvostarševska družina, kjer sta starša na povprečni plači, imata dva otroka, se umeščata v šesti dohodkovni razred in bosta prejela pomoč po tem zakonu, in sicer 65 evrov trikrat. Odzval bi se tudi na NSi. Po našem mnenju morajo denarni transferji v družine vsebovati socialne kriterije. To pomeni, da so skladni z njihovimi potrebami. Temu principu bomo sledili vsaj dokler nimamo več deset tisoč otrok, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Tudi velikim družinam pomagamo. To je bil princip prvega in drugega paketa. Prejšnji dodatek je bil za 118 evrov povišan za vsakega otroka v družini in tudi tokrat je dodatek vezan na otroka. Kdor ima več otrok, bo tudi po tem predlogu dobil več. Hvala. Hvala lepa. Ker je bila izražena želja po razpravi, odpiram prijavo. Začenjamo prijavo za razpravljanje.

glejte, spoštovani kolegice in kolegi iz koalicije, zdaj ti ukrepi za blažitev draginje, ki jih pripravljate in dajete tukaj v državnemu zboru v sprejetje, nekako našim državljanom sporočate predvsem eno, in to je, da se očitno v Sloveniji več ne splača delati in da očitno delo pod vašo vlado ni vrednota. Že s prvim zakonom, s katerim ste nekako z energetskim dodatkom naslavljali posamezne kategorije za premagovanje te draginje, ste se osredotočili predvsem na prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Že takrat smo v Slovenski demokratski stranki vložili amandmaje in prosili za vašo podporo, ker ranljive skupine predvsem danes v teh časih draginje niso samo prejemniki denarne socialne pomoči, ampak so tudi delavci na minimalni plači, so tukaj upokojenci, so tukaj invalidi. Glejte, veliko je bilo slišanega, kako je to zdaj še samo en kamenček v mozaiku. Ampak hrana se draži, posledično so višje tudi položnice, in ne samo prejemnikov denarne socialne pomoči, ampak tudi tistih delavcev z minimalno plačo. Tudi otroci družin delavcev s povprečno plačo ne smejo biti spregledani, ne smejo biti spregledani niti invalidi in še najmanj upokojenci, ki so 40 let trdo delali, garali, plačevali prispevke v pokojninsko blagajno, danes pa s svojo pokojnino ne dosegajo, prvič, niti praga tveganja revščine, drugič, bili so že s prvim vašim zakonom spregledani. Takrat je naš apel priznala ena koalicijska stranka s svojim amandmajem, ki je želela nekako popraviti ta ta spregled ranljivih skupin pri prvem zakonu, ampak žal s strani koalicije takrat niste dobili podpore. Nam je žal, ker v Slovenski demokratski stranki ne glede na to kdo amandma predlaga, če je dober za naše ljudi, ga tudi podpremo. In prav je tako. Danes bi si želela, ko amandma vlagamo v Slovenski demokratski stranki z namero, da se zagotovi socialna varnost vsem otrokom, tudi otrokom delavskih družin, da bi znali prisluhniti, spoštovani kolegice in kolegi v koaliciji, da delujete tukaj kot glasovalni stroj, kar vam naroči vlada, ampak da dejansko prisluhnete, se zamislite, kakšne zneske določenim otrokom namenjate in vendarle podprete ta amandma. Kot je že bilo povedano na odboru, če imate za vse drugo, še najmanj je tista ovira, da ne bi našli denarja v tem primeru v teh časih za naše otroke. lahko manipuliramo tako ali drugače, s takšno in drugačno družino. Sekretar ministrstva je predstavil določene primere. Tudi jaz lahko predstavim določene primere, tričlanske družine z minimalno plačo, povprečno plačo in pa prejemnike denarne socialne pomoči. Prejemniki denarne socialne pomoči, ki pridejo v prvi dohodkovni razred,

medtem ko z minimalno plačo pa 51,6 evra. Glejte, to ne zadošča niti za to košarico osnovnih življenjskih dobrin, ki jih je objavila vaša vlada. Zato smo se v Slovenski demokratski stranki odločili in resnično apel danes koaliciji, da vendarle takrat, ko gre pa za otroke, znate prisluhniti, razmisliti in amandma tudi podpreti. Navsezadnje če še niste, vsaj zaenkrat niste pomagali upokojencem, tudi to je že bilo izpostavljeno, spregledali ste invalide, vse to, veste, so ranljive skupine. In prav je, da v teh kriznih časih draginje pomagate vsem in da se tako v prvem in v drugem zakonu ne podvajajo ti prejemniki, ampak širite krog upravičencev. Če pa že pripravljate takšen ukrep, pa predvsem da nediskriminatorno počnete to do naših otrok. Vsi otroci si zaslužijo vsaj nek minimum socialne varnosti, pa ne glede na to, ali je njihov starš prejemnik denarne socialne pomoči ali pa zaposlen in prejema minimalno plačo, povprečno mesečno plačo ali pa mogoče tudi kaj več. Glejte, življenjske potrebščine so se v enem letu podražile za 10,4 %, cene blaga za 13,1 %, cene storitev za 5,3 %, blago dnevne porabe 16,5 %, da ne govorim o toplotni, električni energiji, kjer so zneski enormni. Sedaj pa podražitev cene hrane, ker brez hrane pač ne moremo preživeti, 12,8 %. Med hrano pa najbolj izstopajo podražitve kruha in izdelkov žit – 16,2 %, mesa 12,9 %. In potem vi določeni tričlanski družini z dvema zaposlenima z minimalno plačo v tem primeru dodeljujete 51,6 evra mesečno.

da lahko tako vehementno zagovarjate ta draginjski dodatek za otroke, ko po drugi strani vemo, da ne pokrije tiste osnovne košarice življenjskih življenjskih potrebščin glede na dvig oziroma stopnjo inflacije, ki jo imamo. Predlog amandmaja, ki je bil pripravljen z naše strani, je v dobri veri, da ga boste vendarle podprli. Če ga boste podprli, potem bo vsak otrok, tako tisti, ki prejema

Hkrati pa si v naši stranki želimo, da višji dodatek prejmejo predvsem otroci družin zaposlenih staršev, in sicer da ga prejmejo vsaj toliko, da bomo lahko rekli, da smo jim zagotovili vsaj nek tisti minimalni socialni minimum. Tukaj prosimo danes za vašo podporo. Hvala.

družine za svoje otroke prejmejo relativno nizek otroški dodatek in s tem tudi nizek dodatni otroški dodatek po tem zakonu. Naj samo razjasnim, da otroške dodatke prejemajo družine do osmega dohodkovnega razreda, kar pomeni tisoč 100 evrov neto na družinskega člana. To v štiričlanski družini pomeni 4 tisoč 400 evrov neto dohodka v gospodinjstvo, zato ne morem pristati na to, da se s transferjem v te družine rešuje neka osnovna socialna varnost teh družin ali teh otrok. Pri pomoči gospodinjstvu moramo vendarle gledati, da namenimo tistim gospodinjstvom, ki jih draginja najbolj prizadene, več sredstev. Z vašim amandmajem zvišujete sredstva z argumentom, da v teh višjih dohodkovnih razredih bodo gospodinjstva prejela premalo. Jaz se s tem enostavno ne morem strinjati. Gospodinjstva, ki se preživljajo s tisoč evri neto na osebo, ne potrebujejo 120, ne potrebujejo 70, ampak po tem našem predlogu potrebujejo 20, ker tudi zdaj prejemajo 20. Hvala.

žal pa državna blagajna ni vreča brez dna, tako da je potrebno pomoč nameniti dejansko tistim, ki jo potrebujejo. Tokrat so na vrsti otroci, ampak s tem še ni konec ukrepov, ki naj bi torej bili ciljno in so ciljno usmerjeni, za razliko od nekaterih ukrepov prejšnje vlade, ki so bili razdeljeni tudi tistim, ki niso potrebovali dodatne finančne spodbude. Predlog zakona o začasnih ukrepih za omilitev draginje za upravičence do otroškega dodatka naslavljajo ravno družine z otroki, ki so v današnji krizi najbolj prizadete. Pri tem pa je treba vzeti v obzir, da je tukaj izpostavljen zgolj eden od množice ukrepov, ki so bili že sprejeti v zadnjih nekaj mesecih. Vemo, da gre za poseg v trg energentov, nižji DDV in tudi na področju sociale. Prepričan sem, da bomo glede na eskalacijo situacije za zaščito prebivalcev gotovo sprejeli še kakšnega tudi za ostale ranljive skupine, ki so bile danes dostikrat omenjene, upokojence in druge. To je torej le eden od ukrepov, ni niti edini, niti zadnji, zato ne razumem takšnega problematiziranja. Pri tem pa kategorično zavračam trditve predgovornice, da za nas delo ni vrednota. Je. Trimesečno povišanje otroškega dodatka je po mojem mnenju vsekakor pomemben element pomoči ljudem, da bomo v naši državi lažje prebrodili naraščajočo draginjo. Gre za začasen in zelo potreben ukrep, ki je namenjen vsem prejemnikom otroškega dodatka, v ukrep pa smo vključili tudi otroke v rejništvu. Naslavljamo tako kar 330 tisoč otrok z odločbami o otroškem dodatku in 625 otrok v rejništvu. Zelo pomemben se mi zdi tudi način delitve teh sredstev, na preprost način, brez birokratskih ovir, po uradni dolžnosti in brez potrebe po posebnih aktivnostih upravičencev. V mesecih november in december 2022 ter januar 2023 bo tako namenjenih za pomoč več kot 63 milijonov evrov. Ta pomoč bo marsikomu pomagala prebroditi prihajajočo zimo. Bi pa dodal še nekaj. Ko predlagamo in sprejmemo nek ukrep, se moramo zavedati nujnosti njegove finančne vzdržnosti. Koalicija se mora tega močno zavedati. Opoziciji se tega ni treba. Zato bi si želel, da bi javnost opozicijske predloge, ki so precej bolj velikodušni od koalicijskih, ker pač ni potrebno skrbeti za vzdržnost in izvajanje proračuna, vzela skupaj z zrnom soli in razuma.

Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! O tem predlogu zakona smo že veliko razpravljali na Odboru za delo, družino in socialne zadeve in invalide, pa vendar se vedno znova vrtimo okoli enih in enakih potvorjenih ali pa narobe izračunanih podatkih. Grem skozi to, kdo bo upravičen do tega dodatka. 330 tisoč otrok in 625 otrok v rejniških družinah, za kar sem še posebej hvaležen ministrstvu, da se je za to našla rešitev, ker otrokom v rejniških družinah preko rejnine pripada dodatek v višini otroškega dodatka. Otroški dodatek prejemajo mladoletni otroci v Sloveniji. Če gremo po dohodkovnih razredih. Dodatka ne dobijo zgolj tisti, kjer dva starša zaslužita vsak po 2 tisoč 208 ali več evrov neto. tisti potem izpadejo. Govoriti, da delovno aktivni ne pridejo noter, je laž. Ena povprečna plača, štiričlanska družina v drugem razredu dobi 100 evrov za prvega in 116 evrov za drugega otroka po tem ključu. Ena minimalna plača, štiričlanska družina v prvem razredu, enako kot tisti brezposelni ali katerikoli prejemniki denarne socialne pomoči. Med prejemniki denarne socialne pomoči je 8 tisoč delovno aktivnih oseb, od tega je 5 tisoč pod minimalno plačo. plačo. Med prejemniki denarne socialne pomoči imamo 24 tisoč brezposelnih. Tu pa govorimo o ukrepu, ki bo dosegel 330 tisoč otrok. Enačiti, da spet pomagamo enim in istim, je totalno zavajanje. Ena povprečna plača, tričlanska družina, ne, ne dobijo 24 evrov, kot ste vi izračunali, ampak so v četrtem razredu, pa si lahko izračunate, koliko dobijo. Ena povprečna plača pomeni skupaj za dva otroka 130, 135 evra. Dve povprečni plači, štiričlanska družina, 73 evrov, in ne, da so v zadnjem razredu. Treba je sešteti dohodke. Tisoč 304 evre je povprečna plača, krat dva, deljeno s štiri pa dobite izračun. In ni treba tu zavajati. Hkrati je treba povedati, da v Sloveniji 75 % ljudi zasluži podpovprečno plačo. To pomeni, da so tega ukrepa deležni vsi ti in še tisti, ki zaslužijo nadpovprečno plačo. Povprečna plača je tisoč 300 evrov, iz ukrepa pa izpadejo tisti, ki zaslužijo 2 tisoč 208 evra ali več, če dva toliko zaslužita. Če eden toliko zasluži, so še vedno deležni ukrepa. In še ena na demografske trende, ki jih tako radi opevate. Če malo pogledamo to strukturo, ugotovimo, da družina z več člani dobi več. Torej družina z dvema povprečnima plačama, če ima štiri otroke, pride celo v četrti razred, če ima pet otrok, pride v peti razred in tako dalje. s temi stvarmi je treba operirati. Jaz sem vesel, da je ministrstvo pripravilo ta ukrep, verjamem, da bomo marsikomu olajšali to krizo, vsaj pomagali. Naprej se pa tudi veselim, da bomo v tem parlamentu sprejemali ukrepe, ki bodo sistemski, učinkoviti, ciljani in bodo potem konkretno pomagali tistim ljudem, ki pomoč potrebujejo, ne pa kar vse povprek.

tega, da mi v Slovenski demokratski stranki zavajamo. Nič ne zavajamo. Da se prejemniki pokrivajo, vas je v svojem mnenju opozorila že Zakonodajno-pravna služba. In to je dejstvo, preverljivo dejstvo. V prvem zakonu so bili prejemniki tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Sedaj pa tudi. Tako da ne morete reči, da prejemniki se ne pokrivajo. In, ja, saj se strinjamo s tezo, da so prejemniki denarne socialne pomoči ena izmed ranljivih skupin. Vsekakor pa ne ena in edina. V tem predlogu zakona, ki ga imamo danes na mizi, pa samo želimo, da se socialni status, tisti minimum zagotovi vsem. Če ste že operirali s podatki posameznih družin, bom pa še jaz z eno.

Najlepša hvala. Želela bi se dotakniti amandmaja, ki ga je zopet vložila opozicija, čeprav smo ga že na seji odbora zavrnili. Gre za amandma, ki želi draginjski dodatek povišati za dvakratnik. Kot politična novinka priznam, da si občasno še ne upam samozavestno razpravljati o temah, za katere nisem strokovno podkrepljena, ampak ko poslušam razprave nekaterih poslancev ali berem amandmaje, ki jih vlaga opozicija, se mi zdi, da je čisto vse dovoljeno. Amandma, ki ga imamo zopet pred sabo, je dokaz, da opozicija bodisi namerno poenostavlja kompleksne stvari ali pa dejansko ne razume, kako deluje ekonomija. Jaz se ne spoznam na ekonomijo, da bi si na pamet izmišljevala amandmaje o denarni pomoči, ampak če tu in tam prebereš kakšen članek, potem ni tako težko razumeti, kaj se dogaja v času inflacije. Ko centralne banke tiskajo denar, da bi pomagale reševati krizo, večajo količino denarja v obtoku. To pomeni, da če moj denar predstavlja nek kos pogače in če je naenkrat ta pogača zaradi poplave denarja večja, se moj kos pogače zmanjša, torej imam manjšo kupno moč in moram zapraviti več denarja za iste izdelke in storitve. Če centralne banke natisnejo preveč denarja naenkrat, pošljejo v obtok preveč denarja in pretirano zmanjšujejo naše kose pogače, cene pa posledično pospešeno rastejo. Podobna logika velja pri deljenju državnega denarja bodisi za gospodarstvo ali gospodinjstva. Če bi mi danes sprejeli vaš samarijanski amandma in vse ostale visoko leteče predloge, bi se država prenagljeno zadolževala, cene bi nenadzorovano rasle, zadolževati bi se morali še več, dokler se ne bi znašli v grškem scenariju. Od izkušenih politikov bi pričakovala, da vedo, kako se sprejemajo interventni ukrepi v času krize. Nič ne gre mimo finančnega ministrstva. Vedno gre za sodelovanje med pristojnim ministrstvom in Ministrstvom za finance. Pristojno ministrstvo najprej identificira ciljno skupino, ki ji je treba pomagati, lahko so to podjetja, gospodinjstva ali določene skupine prebivalstva, prebivalstva, nato pa se določi ključ, po katerem se bo pomoč delila. In šele takrat pride na vrsto Ministrstvo za finance, ki pove, kakšno višino pomoči si lahko država privošči, da bo zadostila dvema pogojema: da bo pomoč zadostna in hkrati vzdržna do javnih financ. Tukaj se odzivanje naše in vaše vlade na krizne razmere bistveno razlikuje. Najprej se razlikuje že v točki, kako mi določamo ključ, po katerem se deli pomoč. V našem primeru Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve deli pomoč po načelu socialne pravičnosti in varnosti. Ko smo sprejemali energetski dodatek, smo ga delili po ključu cenzusa, da bi zaščitili gospodinjstva z najnižjimi dohodki. V tem današnjem ukrepu smo kot ranljivo skupino identificirali družine z otroki in določili, da je ključ za pomoč vezana na otroški dodatek. Zakaj? Ker je pomoč vezana na odločbo o otroškem dodatku in bo lahko hitro, avtomatsko, brez stroškov birokracije prišla do družin, poleg tega pa je prejemek otroškega dodatka že sam po sebi vezan na načelo socialne pravičnosti in se odločbe o višini vežejo na dohodkovni razred družine. Torej družine, ki so v večji stiski, prejmejo več pomoči, družine, ki so finančno bolje preskrbljene, pa dobijo manj. To ne pomeni, da se ljudem zaradi enkratnega dodatka ne bo več splačalo delati. Takšno razmišljanje je popolnoma nespoštljivo in brezčutno, ker ignorira namen tega ukrepa, da noben otrok v Sloveniji ne bo lačen in da nobenega otroka pozimi ne bo zeblo. Če naš pristop primerjamo z vašim v času covidne krize, ključi, po katerih ste vi delili denar, niso izhajali iz načela socialne pravičnosti, niti niso temeljili na vam tako ljubem načelu nagrajevanja marljivih ljudi in kaznovanja tistih, ki ne delajo. Vi ste razdeljevali dodatke v enaki višini vsem pripadnikom določenih skupin, ne glede na to, ali so prihajali iz socialno ogroženih gospodinjstev. Tak je bil recimo dodatek študentom, kjer je šlo najbrž za nekakšno odkupnino za to, ker ste jih zaklenili iz študentskih domov in študijskih prostorov. To je ena stvar. Druga pomembna razlika je pa finančni vidik ukrepov. Naša vlada sprejema postopne ukrepe in jih prilagaja glede na razmere, da s pretiranim zadolževanjem ne bi tvegali finančnega kolapsa države. Vi ste pa izplačevali covidne dodatke ljudem, ki so delali sredi gozda, izdatno ste pomagali verskim uslužbencem in tako dalje in nam predali državo v stanju z devet milijard dolga. Če zaključim. Edini način spopadanja s krizo v času inflacije je postopno sprejemanje ukrepov in prilagajanje višine pomoči glede na razmere. Če to pomeni, da moramo večkrat sedeti tu v parlamentu in večkrat sprejemati sprejemati nove interventne zakone in njihove novele, kot bomo to storili tudi za zakon o pomoči gospodarstvu, to ni noben problem. Tu smo za ljudi. In če se bomo vsak dan, tudi med vikendom prerekali o enih in istih zadevah, o vaših nerealnih amandmajih in nestrokovnih nasvetih, se pač bomo. razpravljavk in razpravljavcev smo zaenkrat izčrpali. Sprašujem, če želi še kdo razpravljati. Vidim, da je interes. Prosim za prijavo. Začenjamo s prijavo.

So pa iz tega draginjskega dodatka izpuščeni študentje. To pa res. Mi smo jim samo nekaj dali, vi še nič. Vem, da je predlog zakona, da bodo imeli zamrznjene stanarine v študentskih domovih. Ampak otroci, ki so del družine, starejši od 18 let, ne prejemajo otroškega dodatka. Kaj pa zdaj? Kje ste pa njih upoštevali? Njih praktično pri vsej tej draginji, tudi če živijo sami v večjem mestu, v Ljubljani, Mariboru ali kjerkoli, v Kopru, Kopru, ta zakon ne naslavlja. Ravno tako imajo enako ceno osnovnih življenjskih dobrin, osnovne košarice. Pa me zanima, v katerem delu bodo študentje naslovljeni, vsi študentje. Na te se je tokrat pozabilo. Zato sem rekla, da upam, da boste prepoznali potrebo, da se tudi večjim družinam, ki imajo mogoče nekaj otrok pod 18 let pa nekaj nad 18, ki študirajo, da pomoč v spopadanju z draginjo. To je bil predlog. Tudi za ta predlog sem včeraj vas pozvala, državni sekretar, na samem odboru. Zato ker otroci, ki so pod 18 let, so tukaj vključeni, tisti nad 18 let

Zlasti glede na dejstvo, da mi s tem amandmajem nikomur nič ne jemljemo. Samo želimo, da naši otroci dobijo denar in da dobijo toliko denarja, da se jim bo zagotovil nek socialni minimum, ker pač vemo, da smo res v enih kriznih časih draginje in da so se položnice podražile vsem družinam, ne samo prejemnikom denarne socialne pomoči. Samo to želimo. Če so vas že tako polna usta, kako pomagate našim državljanom v času draginje, jaz pa resnično želim, da danes pokažete, kako boste pomagali našim otrokom. Vsem, ne samo prejemnikom denarne socialne pomoči. pomoči. Če dejansko želite pomagati družinam v teh kriznih časih, da bodo lažje prebrodile te čase in da bodo lažje plačevale položnice, potem podprite amandma Slovenske demokratske stranke. Pa še toliko, no, spoštovana kolegica s strani koalicije.

Državnem zboru in imate predvidene 1,7 milijarde minusa do konca leta, hkrati pa znižujete investicije. Toliko pa o delovanju vaše vlade. Hvala.

Trenutna minimalna plača znaša 749 evrov neto, povprečna plača pa tisoč 304 evre neto. Družina, ki spada v osmi dohodkovni razred, ima mesečni dohodek na osebo, poudarjam, na osebo, od 914,72 evra do tisoč 104,33 evra, kar pomeni, da ima na primer štiričlanska družina vsaj 3 tisoč 658,88 mesečnega dohodka neto. To pomeni, če sta oba starša zaposlena, imata vsak po tisoč 829,44 evra neto plače, kar pa ni ne povprečna plača, ne minimalna plača. Menim, da take družine niso v enakem položaju kot ostale, ki spadajo v nižje dohodkovne razrede. Še enkrat bi rada poudarila to, da gre za enkratno pomoč, ki bo izplačana tri mesece. Nihče ne bo zaradi trikratnega izplačila dodatka dal odpovedi v službi in rekel: »Ja, meni se pa zdaj to bolj splača, kot pa da delam.« Pomembno je tudi to, da se draginjski dodatek ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic, od dodatka se ne bo plačala dohodnina in prispevki za zdravstveno zavarovanje, izvzet pa bo tudi iz izvršbe. Mimogrede, še ob pomoči kolegov z desne SDS podpre dobre predloge tako, da ko pride do glasovanja, niso proti, a ne glasujejo, kar pomeni, da jih SDS ne podpre, ne glede na to, kdo jih predlaga. Hvala.

Ta je v svojem mnenju izpostavila, da se upravičenci do draginjskega dodatka v tem predlogu prekrivajo z upravičenci do energetskega dodatka, ki smo ga sprejeli nedavno v Državnem zboru. Kaj mi želimo s tem amandmajem? Kot je kolegica Furman dejala, sledimo pravzaprav Zakonodajno-pravni službi in sledimo z našim amandmajem. Če še enkrat preberemo tudi za javnost naš amandma: »Višina draginjskega dodatka se določi v dvakratnem znesku otroškega dodatka, določenega za prvega otroka v posameznem dohodkovnem razredu, v katerega je uvrščen upravičenec do otroškega dodatka za vsakega otroka.« To je naš amandma. Gre v smeri tega, da se nam zdi, da so te pomoči, ki so razporejene od prvega do osmega razreda, vsaj po našem mnenju neenakopravne. In se mi zdi, da ministrstvo, ki ima zapisano »za enake možnosti«, pravzaprav s tem zakonom deluje za »neenake možnosti«. Mi seveda podpiramo, da se najprej osredotoči vlada na najbolj ranljive skupine. Ampak vlada vedno pride s predlogom, češ, osredotočamo se na najbolj ranljive skupine, torej tiste iz socialno ogroženih družin, potem pride z novim predlogom, zopet se osredotočamo na tiste iz socialno ogroženih družin. Že na prejšnji seji Državnega zbora, nekaj ur nazaj sem izpostavil srednji sloj, ki pravzaprav daje največ v državno blagajno, zaradi katerega raste BDP v naši državi. Prejšnja vlada, ko je pomoč dala večji populaciji, vi ste sicer temu rekli helikopterski denar, je pravzaprav to rast omogočila. In tudi ta dodana vrednost, kot jo je prej opeval v predvolilnih bojih dr. Golob, ne bo kar tako prišla. S takim ukrepom, kot ga zdaj predlaga ministrstvo za socialo, se mi zdi, da ne bomo daleč prišli. Zato se nam zdi primerno, da sprejmete naš amandma. Jaz ga bom seveda podprl. Predvsem pa v luči tega, kar bom zdaj povedal. Poglejte, vi na eni strani mečete skozi okno 70 milijonov evrov, ko odpovedujete že več let trajajoč nakup boxerjev. 70 milijonov. Hkrati povečujete odhodkovno stran za 600 milijonov evrov. evrov. Danes se je vlada prerekala na Ekonomsko-socialnem svetu glede vaše dohodninske reforme, namenjate pa zdaj 63 milijonov evrov za ta zakon.

kolega Krajnc je rekel, da pomagate 330 tisoč otrokom, drži, se pravi, jaz sem nekako izračun naredil, to je 190 evrov na otroka, če razdelimo teh 63 milijonov evrov. Super, pomagamo. Ampak predstavljajte si, neka družina iz srednjega sloja ima neke običaje, ne vem, otrok hodi na ta krožek, na drugo dejavnost in tako naprej. Njim se posmehujemo s tem, ko jim dodamo, ne vem, 22 evrov. Moramo se počasi zavedati, da ta energetska kriza, vi zdaj blažite absolutno revščino, to je na prvem mestu super predlog, ampak moramo pa gledati tudi na relativno revščino, ki bo počasi prihajala z inflacijo, z energetsko krizo. Mi v Slovenski demokratski stranki s tem amandmajem opozarjamo na tudi relativno revščino, ki prihaja, ki je včasih za gospodarstvo še bolj usodna kot absolutna. Zato še enkrat pozivam, da ta amandma sprejmemo. Bi se pa odzval na kolegico Žibrat iz Svobode, ko je govorila, kako se bo zdaj, če bo naš amandma sprejet, Slovenija še naprej zadolževala in bomo šli na kakšen grški scenarij. Poglejte svoje polletno poročilo za leto 2022, kako je Zakon o dohodnini, kako je BDP, ko je rastel za časa prejšnje vlade,

Najprej sledi replika, potem ima besedo državni sekretar in potem naj se pripravi poslanec Milan Jakopovič. Replika, izvolite. Ja, saj ne vem, če ima smisel, da že tretjič, četrtič z istimi številkami operiram in povem, da očitno nekdo ne zna izračunati. Dve povprečni plači, štiričlanska družina spada v šesti razred. Lahko obračate, kakor želite te številke. Ta demagogija, da se 70 milijonov vrže stran. Zakaj? Zaradi škodljivega podpisa pogodbe, za katero se je že mesece prej vedelo, da se v ta posel ne gre, ker je škodljiv za državo. Zdaj pač to podtikate. Druga stvar glede proračuna. Če bi bili danes na prvi seji, pa vas ni bilo, sem že razložil, rebalans proračuna ima manjši primanjkljaj kot vaš rebalans z novembra, ki je bil 2,5 milijarde, zdaj pa je 600 milijonov več je pa zaradi tega, ker ste povzročili za 1,1 milijardo neplaniranih stroškov, za katere v proračunu ni denarja v prvi polovici leta.

torej tisti, ki so že prej dobili. Nihče od tistih, ki je dobil v prvem planu, zdaj ne bi smel dobiti, ampak vaš amandma govori, da morajo vsi dobiti. A potem pa ne bodo isti dobili ali kaj? Ne razumem. To sem že razložil. 2 tisoč 208 evrov je tista meja na člana gospodinjstva, plače očeta in mame, kjer nekdo ne pride v osmi razred in ni

Hvala. Nekako je bilo sugerirano, da bi morali z interventnimi zakoni za pomoč pri omilitvi posledic draginje ohranjati kupno moč vsega prebivalstva. Meni se to zdi nespametno in nerealno. in nerealno. Poskušajmo si zamisliti gospodinjstvo, ki živi s tisočimi evri in porabi, pa bom zdaj zelo optimističen, 500 evrov za položnice in najemnino, 250 evrov za hrano in 250 evrov za ostale nujno potrebne stvari. Če se temu gospodinjstvu zmanjša kupna moč, pristane v velikih težavah. Če se gospodinjstvu s 4 tisoč evrov neto, ki ima drugačno strukturo porabe v svojem gospodinjstvu, ki večji del porabi za krožke, za potovanja, za luksuzno potrošnjo in tako dalje, zmanjšana kupna moč za to gospodinjstvo ni tako katastrofalna, da bi morala vlada v tem trenutku ohranjati z interventnimi zakoni iz socialnih blagajn kupno moč kar vsega prebivalstva. To moramo delati drugače. Argumentacija vašega amandmaja se glasi, da s tem odgovarjate na kritike, ki jih podajate. Vaša kritika je, da so razmerja med prejemniki previsoka, da ni prav, da tisti z z višjimi dohodki dobijo relativno majhne dodatke in tisti z nizkimi relativno visoke dodatke, ter da ni prav, da smo naredili mejo pri tisoč 100 evrih na osebo. Ampak vaš amandma tega ne odpravlja, ampak to, kar kritizirate, poglablja. Vaš amandma enostavno daje krat dva to, kar mi predlagamo. Meja ostaja enaka, obseg upravičencev ostaja enak. Vaš amandma bi imel funkcijo v praksi, da bi, naš predlog je, da dobi za vsakega otroka družina 122 evrov, vaš je 242. Naš predlog je, da najbolj bogate družine dobijo za vsakega otroka 21 evrov, vaš predlog je 42. Kritizirate strukturo našega predloga z vašim amandmajem, ohranite pa to enako strukturo.

Če to lahko mogoče malo bolj razumljivo razložim, ta pomoč, ki so jo dobili pri prvi, se jim zniža za otroški dodatek, ker se pri izračunu denarne pomoči upošteva otroški dodatek. To je neka anomalija, ki jo naslavljamo že dolga leta, da ti otroci pač na koncu dneva nimajo otroškega dodatka, ker se celi družini pomoč zniža za ta del. Spomnim se leta 2018, se mi zdi, ko smo humanitarne organizacije naslovile ta problem,

ta neka dvojnost, ki jo poudarjate, češ, da prejemniki denarne pomoči dobijo ne vem kolikokrat pomoč, se izniči dejansko s tem, ko se otroški dodatek upošteva kot dohodek in se celoten prihodek družine zniža. zniža. Jaz bi se strinjal s tem, da je to, kar je kolega Hoivik govoril, da ne gre za neenakost, saj v bistvu gre za različne višine dohodka, in tisti, ki ima več, tista družina dobi manj otroškega dodatka. To je nekako progresivna lestvica, ki se mi zdi socialno pravična.

V bistvu lahko se pogovarjamo o tem, kaj bi lahko še, to je tisto, ko sem prej govoril o licitacijah. Seveda tudi upokojenci. Naj spomnim, da je solidarnostni dodatek za upokojence prišel v PKP

Hvala lepa. Besedo ima poslanec Janez Magyar. Izvolite. JANEZ MAGYAR (PS SDS): Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Spoštovani državni sekretar, spoštovane poslanke in poslanci! Jaz sem dobesedno šokiran. Predlog zakona o začasnih omilitvah posledic draginje ni otroški dodatek, niso plače, ampak gre za dodatek zaradi draginje. In tu delati razslojevanje, razslojevanje na skrunitvi varnosti, socialne varnosti družin je skrajno neodgovorno.

Govoriti o draginji in o otroškem dodatku ni isto. Veste, dodatek je tisto, kar se pokriva zaradi okoliščin te energetske in in tudi prehrambene draginje in vsakemu kroji trenutno družinsko blagajno. In tu delate absolutno razslojevanje. To je nedopustno. Nekateri kolegi iz Svobode

Za nevladne organizacije ste namenili v tem rebalansu proračuna kar nekaj dodatnih sredstev. Sedaj pa se tu zaradi draginje,

Seveda, da so isto, glejte, ne morete vi razslojevati naše družine. To ni sprejemljivo. Pa še izjava, da moramo gledati finančno vzdržnost proračuna. Mislim, tu ste se pa našli. Sedaj ste odgovorni za proračun. Milijarda evrov več priliva je v tem letu, tudi na posledicah draginje, zaradi višjih cen energentov prihaja posledično več DDV v proračun. In to je priliv.

iz Levice omenili tudi upokojence. Zares so pogoji za izredno uskladitev pokojnin,

nič ne sme biti 3 %, 5 %. Skrajno neodgovorno. V takem času je treba pomagati ljudem, prihaja zima, ne vemo, kako bo. Po eni strani pozdravljam to. Vendar tudi Zakonodajno-pravna služba vas je opomnila,

Hvala lepa. Kolega pred mano je v precej čustvenem nagovoru dejansko popolnoma napačno in iz konteksta vzel mojo razpravo v zvezi s proračunskimi sredstvi. To, o čemer se danes pogovarjamo, se dejansko pogovarjamo o pomoči otrokom, pomoči tistim, ki dejansko najbolj potrebujejo pomoč. Omenil sem vrečo brez dna, mislim, da jo je prejšnja vlada imela, ker je dejansko neciljano dajala sredstva vsem. Spomnimo se študentskih bonov, spomnimo se še marsičesa. Zdaj,

Čeprav v resnici ne želim, bi se rad odzval. Jaz ne smem biti upravičen do draginjskega dodatka v tem trenutku, in ne poslanci tega Državnega zbora, dokler imamo četrt milijona ljudi v Sloveniji, ki živijo pod pragom tveganja revščine in med njimi 40 tisoč otrok. Ne bom pristal na trditev, da s tem ravnamo neenako ali pa tako, da bi povzročili s tem neko slojevitost v družbi. Ne, mi s tem slojevitost naslavljamo. To je izziv našega ministrstva, da pomaga revnim, predvsem tistim, ki se res s težavo soočajo s trenutno situacijo, ne družinam poslancev. Naš problem ni kupna moč poslancev, naš problem ni kupna moč bogatih družin, naš problem je kupna moč tistih gospodinjstev, ki ves svoj denar porabijo za to, da preživijo skozi mesec. mesec. Razumem tudi intenco vašega amandmaja, enostavno radi bi dali enkrat več, torej dodatnih 63 milijonov. Mislim, da moramo, in tukaj se strinjam tudi s poslanko Ivo Dimic, v nadaljevanju razmisliti, kaj bomo naredili s študenti. Nekateri študenti bodo vključeni v predlog zakona, ki se zdaj pripravlja, nekateri študenti živijo v zasebnih nastanitvah v zelo dragih stanovanjih. Torej teh 63 milijonov, ki jih vi predlagate, je naslednjih 63 milijonov, o katerih moramo razmisliti, kam jih bomo dali: nekaj upokojencem, nekaj študentom. To je stvar, o kateri vlada razmišlja. Jaz verjamem in pričakujem, da bomo skupaj razmislili o naslednjih skupinah, skladno z okoliščinami, kaj bo naslednja pomoč. Hvala. Hvala lepa. Ponovno smo izčrpali listo razpravljavk in razpravljavcev. Nismo pa izčrpali še časa, ki je na voljo za razpravo. Sprašujem, ali želi morda še kdo razpravljati?

Besedo ima poslanka mag. Karmen Furman. Izvolite. Hvala lepa. Kot je povedal koalicijski poslanec, danes gre za pomoč otrokom. Res je, gre za pomoč otrokom in zaradi tega je meni toliko bolj nerazumljivo, da se danes iz petnih žil vlečejo vsi možni izgovori, zakaj se ta amandma Slovenske demokratske stranke ne bi podprl. Rečeno je bilo z vaše strani, kolegi iz koalicije, da imate ciljno naravnane ukrepe. redu. Ampak mi jih s tem amandmajem ne širimo. Ne širimo jih na nobeno drugo skupino prejemnikov dodatka, ostanemo na vašem cilju. Samo želimo doseči, da da otroci vseh družin prejmejo več. Ja, se strinjamo tudi s sekretarjem, niso bile vse družine enako prizadete, zato smo pustili ta temelj dohodkovnega razreda, da tisti, ki imajo manj, dobijo več. Smo pa res podali predlog, da se vsem zviša dvakrat. Zakaj? Ker se nam zdi pa nesprejemljivo, da nekdo, ki prejema povprečno plačo, ki danes v Sloveniji glede na dejstvo, kako je žal še vedno obremenjena, pa očitno za vas premalo, ker znova želite spremeniti Zakon o dohodnini, ki smo ga sprejeli pod našo vlado, dajete tem otrokom 24 evrov v teh časih, ko se hrana in vse ostale potrebščine, ki so nujno potrebne za preživetje, enormno dražijo. Samo to. Žalostno je, da sedanja koalicija očitno tega ne želi. Ne želi videti, da s tem amandmajem resnično ne jemljemo nikomur ničesar, ampak samo višamo vsem otrokom. vsem otrokom. Nesprejemljivo se mi zdi dejstvo, da v vašem proračunu ne najdete denarja za ta višji dodatek.

to je popolnoma neprimerljivo. Naj spomnim, da takrat je bila zdravstvena kriza, ki so jo ljudje žal občutili na nekaterih drugih področjih, na zdravstvenem. Takrat se to nič ni poznalo v žepu posameznika ali pa v slabšem finančnem položaju družin. Ampak vendarle nismo pozabili na ljudi in smo jim dali. dali. Vi pa v teh kriznih časih, ko se enormno dražijo cene, pozabljate na naše otroke. Na otroke tistih delavskih družin, ki ste jih pozabili že v prvem paketu zakona. In, ja, smo opozicija, in prav je, da na to opozarjamo. Smo konstruktivna opozicija, spoštovana kolegica, ker mi smo podprli vaše zakone v tem mandatu, ki so bili dobri, podprli smo amandmaje, ki so bili dobri, podprli smo amandma Levice pri prvem zakonu, ki je bil dober, ker je očitno sledil našemu namenu ali pa cilju, da bi takrat energetski dodatek dobili tudi upokojenci. Pa vi, spoštovana koalicija, niste želeli podpreti svojega koalicijskega partnerja, in danes upokojenci tega energetskega dodatka še vedno niso dobili. dobili. Upokojenci so tista ranljiva skupina, ki danes živi pod pragom tveganja revščine. Celo tisti, ki so 40 let delali, pa danes nimajo pokojnine niti za ta socialni minimum. Vi ste jih spregledali in niste takrat potrdili amandmaja svojega koalicijskega partnerja. In še do danes so ti upokojenci spregledani. Smo ga pa potrdili v opoziciji, ker nam dejstvo, da ga je vložila koalicija oziroma vaš koalicijski partner Levica ni bilo pomembno. Pomembno nam je bilo to, da bi upokojenci tudi dobili ta dodatek. Vam pa očitno je pomembno, očitno iz vaših predhodnih razprav, kdo amandma vloži. Žal očitno vse kaže, da danes tukaj naš amandma za dvig draginjskega dodatka vsem otrokom očitno ne bo dobil vaše podpore. Upam, da si bodo to znali zapolniti tudi naši državljani. Hvala.

tudi kakšen dober predlog. Ampak včeraj na odboru niste potrdili amandmaja, ki je govoril o tem, da dodamo rejnike oziroma otroke v rejništvu tudi njim, ta dodatek. Zakaj ga niste potrdili, ne vem.

Hvala predsedujoča. Glejte, saj pravijo, pametnejši odneha, ampak ne bom odnehal. Ne bom odnehal, ker ne morem že dva dni poslušati zavajanja s številkami. Če bi imel možnost, bi vam na big screen izračunal. Ena povprečna plača, tričlanska družina, to pomeni starša in otrok, pride v četrti razred in dobijo 63 evrov. Dve povprečni plači in dva otroka, pridejo v šesti razred, dve povprečni plači pa en otrok, pridejo pa v sedmi razred, kjer je 30,97 in ne zavajati s 24 evri, lepo prosim. Tem zavajanjem smo bili priča že nekaj ur na odboru, pa je zdaj tu. Res je, da je danes petek, še dobro, da ni 13., upam pa, da bomo kmalu potrdili 13. ukrep te vlade, ki pomaga tej populaciji ljudi, torej družinam, še najbolj pomaga družinam z veliko otroki. Upam, da bomo naslovili tudi še tiste druge, ki jih detektiramo, da očitno rabijo pomoč v tej državi, v naslednjem ukrepu. Dajmo se premakniti naprej.

bistvu razumem. Družina, v kateri prejemata dva 800 evrov, bo ta otrok dobil dodatek 150 evrov. To je to. Res pa je, da je to razdeljeno na tri mesece. In tisto, kar je pomembno, bo ta otrok to dobil takoj. To je tudi pomembno. To sem povedal samo zato, da smo si na jasnem, o kakšni zadevi govorimo. Se mi zdi, da večkrat, ne vem, vi govorite o enkratnih dodatkih, kakšne ste imeli, mi tukaj govorimo o trimesečnih dodatkih. Ampak

Hvala, spoštovana podpredsednica. Jaz predlagam, da preverite, ali so vsi poslanci sklica tega državnega zbora dobili to knjižico, ki se ji reče Poslovnik Državnega zbora, ali pa jim vi morda namenite 15 sekund in jim preberete določbe 70. člena Poslovnika Državnega zbora, ki govori o replikah. To, kar zdaj poslušamo s strani koalicijskih poslancev, niti pod razno ni replika, ampak je to razprava. Prosim, da jih opozorite, naj se prijavijo in potem naj razpravljajo. Hvala. Hvala, za vaš postopkovni predlog. Sprašujem, če je še kakšen interes za razpravo. Mislim, da je. Poslanka Iva Dimic. Morda še kdo? Jaz bom začela s prijavo, da vidimo, koliko vas še želi razpravljati. Besedo

ki je vreden vaše podpore. Prerekanja in debata teče samo o višini. Glejte, če bi dali pa dvakratni znesek, bi pa še tistega povečali za dvakrat. Danes govorimo o otrocih in mi smo v tem tednu dokazali, da pri iskanju ukrepov in rešitev dajemo prednost družinam, otrokom pred orožjem. Če smo pa resni in odgovorni, ta kriza ne bo kratka in zato je treba s sredstvi ravnati varčno, zmerno, kajti jaz sem prepričan, da bomo na takih debatah, kot je ta, do spomladi sedeli še večkrat. Prepričan sem, da bo danes ta zakon, ko bomo glasovali, prejel podporo vseh nas. In tako je tudi prav. Hvala lepa. Besedo ima poslanka Iva Dimic. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. V Novi Sloveniji smo že na začetku krize, ki se je napovedovala, predlagali, naredite interventni zakon, v katerega boste vključili vse ranljive skupine. Kot vidimo, sprejemamo korak po koraku, paket po paketu. Napovedujejo, da bo kriza dolga, da bo dolgo trajala, jaz resnično upam, da boste v tem času bili sposobni res nasloviti s to pomočjo draginjskega dodatka vse ranljive skupine. Zdaj imamo še študente, imamo še upokojence, imamo invalide, se pravi, da bo to še kar nekaj. Upam, da bo res trajalo, da boste lahko zajeli vse. Dejstvo pa je, ko govorite, namenjeno je tudi velikim družinam in tako naprej. Dajmo razčistiti. Nekdo, ki ima sedem otrok, ima tri študente in ima štiri osnovnošolce, pa še lahko otroka v vrtcu. Koliko teh otrok dobi otroški dodatek? Štirje

Zakaj ste pa sprejeli leta 2012 zakon, da se polnoletnim otrokom več ne daje otroških dodatkov? Kdo je bil takrat v parlamentu? PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Prosim, no, ne imejte razprav mimo mikrofona, mimo replik. Kolega, vas pa opozarjam, da niste bili izzvani, ampak narobe razumljeni. Tako se reče, da imate pravico do tovrstne replike. Sedaj pa ima besedo Izvolite. ALEŠ REZAR (PS Svoboda): Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Zelo me žalosti, da se ob zakonu za pomoč otrokom pogovarjamo bolj ali manj o vsem drugem kot le-tem. Beseda je nanesla celo na boxerje, zato sem primoran odgovoriti na nekaj stvari. Spoštovani kolegi opozicije, jaz resnično ne razumem, zakaj se mora naša vlada spopadati s krizo in največjim dolgom države v celotni zgodovini, če imate pa same dobičkonosne amandmaje in konstruktivne predloge. Zakaj idej niste realizirali, ko ste bili na oblasti? Gospod Breznik me je prej označil za nepoznavalca ekonomije. Kaj pa vem, menim, da kaj malega le vem. Mi pa zanj kot takšnemu poznavalcu ni jasno, zakaj sam povprašuje po formuli za ceno na odprtem trgu, ki ne obstaja. Je pa prav danes evropski organ za vrednostne papirje podprl vzpostavitev zaščitnega mehanizma pred nihanjem cen, upam, da najdejo tudi način za zamejitev cen. Za to se je najglasneje zavzemala ravno aktualna slovenska vlada. In če bo to realizirano, se bomo lahko pogovarjali o potencialni formuli, do takrat je pa to samo še ena izmed floskul. Prav tako je zadnjič ta isti poslanec finančnega ministra prepričeval, da bo z nižjim DDV v državo nateklo več pobranih davkov. Pravi finančni perpetuum mobile. Enako ste prej trdili, da ste imeli rekorden BDP. Drži, ampak rekorden je tudi dolg, ki je dvignil ta BDP, rekordno je tudi razmerje zadolženosti glede na BDP. Zato vas lepo prosim, da ne zavajate na ta način. Preseneča me, da še niste spoznali, da bomo to demagogijo poslanci koalicije naslavljali. Glede boxerjev bom pa povedal samo nekaj točk, če je kolega že načel to temo, in mu priporočam, da ne nadaljuje. Naročenih je bilo 8 boxerjev premalo za sestavo srednje bataljonske enote, da zavaja s ceno 281 milijonov, ocenjeni strošek za celotno sestavo pa bi znašal okoli 2 milijardi. PODPREDSEDNICA NATAŠA proti ponudbe. Hvala lepa.

in jaz sem samo izpostavil, da 70 milijonov hkrati vlada meče s tem podpisom skozi okno, kolikor bomo morali plačati Nemčiji in ne vem komu še vse,

na repliko sicer drugače ni. Izjemoma. Bom pa ponovno odprla krog prijav. Glede na to, kako se je razplamtela razprava, in glede na to, da imamo na voljo še čas, začenjam začenjam s prijavo za dodatne razprave.

Kaj je to ranljiva skupina, se velikokrat sprašujemo tu v Državnem zboru, sploh zdaj v kontekstu draginje. Nekateri pravite študenti, drugi pravite upokojenci, tretji pravite invalidi, zdaj govorimo otroci. Ampak ne, nobena od teh skupin ni nujno ranljiva skupina v kontekstu draginje. Ranljiva skupina v času, ko denar izgublja vrednost, so tisti ljudje, ki imajo malo denarja, in to pomeni, da so ukrepi ciljani. Torej najti moramo tiste študente, ki potrebujejo pomoč, tiste upokojence, ki potrebujejo pomoč, tiste invalide, ki potrebujejo pomoč, in tiste otroke, ki potrebujejo pomoč. To počnemo postopoma

Ker nihče ne želi več razpravljati, razpravo zaključujem. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali čez 15 minut v 15 minut v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 18. izredno sejo zbora, ki jo bomo torej z glasovanji nadaljevali ob

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka v okviru nujnega postopka. Odločamo o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 23. septembra 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 2. členu.

menimo, da predlog zakona za draginjski dodatek upravičencem do otroškega dodatka nesorazmerno predvideva izplačilo otrok. otrok. Glede na pravni temelj oziroma podlago, ki ga imate v tem zakonu, nekako v neenakopravni oziroma slabši položaj ta predlog postavlja otroke družin, v katerih sta oba starša zaposlena, v primerjavi z otroki staršev, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. Ker v Slovenski demokratski stranki menimo, da še posebej v teh kriznih časih noben otrok, ne glede na to, iz katere družine izhaja, ne sme biti spregledan, želimo, da se vsem otrokom zagotovi nek socialni minimum, in sicer da se zagotovi takšen znesek draginjskega dodatka vsem, da se pokrije vsaj tista košarica osnovnih življenjskih potrebščin. Zato smo predlagali z amandmajem višino draginjskega dodatka, da se določi torej v dvakratnem znesku otroškega dodatka. Znova poudarjam, da s tem amandmajem ne širimo krog upravičencev, kot je bilo očitano, torej ostajamo na isti ciljni skupini, kot jo predlaga koalicija. S tem amandmajem tudi nikomur ničesar ne jemljemo.

se nahajamo v času draginje, ko so se položnice, hrana tudi družinam z otroki enormno dvignile, želimo, da tega še zlasti ne občutijo te najranljivejše skupine. V tem primeru so to naši otroci. Zato danes, spoštovane kolegice in kolegi s strani koalicije, prosimo pri tem amandmaju tudi za vašo podporo. Hvala. Hvala lepa. Bi še kdo obrazložil svoj glas? Ne. Potem pa odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 2. členu. Glasujemo.

Navzočih je 65 poslank in poslancev, za je glasovalo 19, proti 44. (Za je glasovalo 19.) (Proti 44.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmaju in tudi z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo tega zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Vi bi še

lepa. Žal ugotavljamo, da amandma Slovenske demokratske stranke za višji draginjski dodatek vsem otrokom ni bil podprt s strani koalicije. Zdaj to seveda pomeni, da bodo vsi otroci dobili nižji draginjski dodatek, torej v znesku, kot ga predlagate v vladnem v vladnem predlogu s strani koalicije. Ampak ne glede na to, da nam je bilo še pred kratkim na tej seji s strani koalicije očitano, da ne delujemo konstruktivno, bomo tudi tokrat z našim glasovanjem pokazali, da delujemo konstruktivno. Predlog bomo podprli, ker se zavedamo,

vedno podpirali predloge, ki so dobri za naše ljudi in dobri za otroke. Ne glede na to, da vi našega amandmaja, ki je bil boljši, ki bi dal več vsem otrokom, ki bi dejansko zagotovil tisti minimalni socialni minimum za vse otroke, niste podprli, pa vendarle v Slovenski demokratski stranki menimo, da je boljše, da naši otroci dobijo vsaj nekaj, kot pa da

Hvala lepa, gospa predsednica. Drage kolegice in kolegi! Poslanska skupina Nova Slovenija je doslej vse zakone, ki so šli v smeri pomoči gospodinjstvu, državljankam in državljanom, družinam podprla. Enako bomo naredili tudi tokrat. Glasovali bomo za ta zakon. Obžalujemo, da amandma, o katerem smo glasovali prej, ni bil sprejet. Ko govorimo o otrocih, otroci so, pravimo vsi, naše največje bogastvo. Otroci so družinska sreča. Mi tudi pravimo, otroci so blagoslov, kakorkoli že kdo to besedo razume. Seveda pa otroci kot družinski člani pomembno vplivajo na družinski proračun. En otrok potrebuje eno ogrevano otroško sobo. Pet otrok najbrž več kot eno. Vse to je povezano z družinskim proračunom. Kakorkoli že, ne delamo si pa sicer iluzij, da bi minister Mesec izvajal v tem mandatu neko dobro družinsko politiko.

Predsedujoča, hvala za besedo. Otroški dodatek je transfer, ki ga v tej državi koristi 330 tisoč državljank in državljanov. Znotraj tega imamo 40 tisoč otrok, ki kljub vsemu shajajo v razmerah pod pragom tveganja revščine. Vse to zelo jasno priča, zakaj je prednostno v tej državi treba pomagati in da je prednostno potrebno reševati problem revščine. Še posebej to velja v razmerah draginje, ko se že tako težke socialne situacije še bolj in še dodatno zaostrujejo. V teh razmerah nas zato zelo veseli, da je v Državni zbor prišel zakon, ki bo skozi naslednjih nekaj mesecev okrepil izplačilo otroškega dodatka. V skupni masi se pogovarjamo o več kot 60 milijonih evrov. Ukrep je pravilen med drugim zato, ker se tudi izplačilo, obseg otroškega dodatka prilagaja siceršnjim dohodkom posameznega gospodinjstva. Tista gospodinjstva, ki prejemajo otroški dodatek pa sta starša v njih na višjih plačah, dobita ta otroški dodatek v malo manjšem znesku, tam, kjer so plače nižje, je otroški dodatek v večjem znesku. To je osnovni mehanizem, ki mu tudi teh dodatnih 60 milijonov evrov sledi. To rekši, bi pa rad izpostavil, da je naša socialna država v splošnem v zelo slabi kondiciji. Če ne bi bila, potem v razmerah draginje potrebe po interventnih zakonih sploh ne bi bilo, ker bi za ljudi že sicer poskrbeli. Zato mislim, da bi morala biti tudi prihodnost interventnega naslavljanja draginje ne v tem ali onem osebnem dodatku, marveč v gradnji tako imenovanega temeljnega dohodka. S čisto prvim energetskim draginjskim dodatkom, ki smo ga sprejeli v tem mandatu, smo že nakazali, kako se ta tak temeljni dohodek lahko gradi. Mislim, da bi v sledečih zimskih mesecih morali po tej poti nadaljevati. Raje, kot da sprejemamo ta ali oni zakon za to ali ono skupino, bi dvigovali cenzus, torej prag upravičenosti, do katerega ljudje v tej državi temeljni dohodek lahko prejmejo. Ko prebrodimo to zimo, ko se nadejam prebrodimo najhujše stiske, ki tepejo naše sodržavljanke in sodržavljane pod šokom draginje, pa se lahko z zgrajenimi mehanizmi vzpostavljanja temeljnega dohodka nazaj vzpostavi tudi koncept socialne države na način, da nikogar ne bomo pustili za seboj, da se bo slehernik lahko vedno nadejal varnostne mreže in varnostne blazine, da bomo imeli skratka socialno državo, na katero bomo lahko ponosni. Hvala.

Hkrati bi povedal, da ta ukrep prinaša družinam, ki imajo več otrok, gredo višje po lestvici in dobijo več prejemkov, tako da je to tista resnica, ki jo ta ukrep naslavlja. Hkrati naslavlja veliko delovno aktivnih. Če govorimo o amandmaju Poslanske skupine SDS, je šel v to smer, da bi tisti, ki prejema DSP, in po njihovem ne bi smel prejeti tega, dobil še enkrat toliko. Tako da sem se zaradi tega pri tistem amandmaju odločil, da ga ne podprem. Hkrati pa mislim, da je ta ukrep, ki je bil pripravljen in smo ga zdaj izpilili tudi s tem, da otroci v rejniških družinah dobijo ta dodatek, ustrezen. Vse ostalo pa upam, da še sledi in da bomo skupaj to podprli, tako kot se spodobi. Hvala lepa. Če ni drugih obrazložitev glasu, gremo na glasovanje. Glasujemo.

Hvala